I sada krećemo sa točkom - Prijedlog Ustavnog zakona o izmjeni i dopunama Ustava Republike Hrvatske, P.Z. br. 842. Predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav predložio je ovaj akt na temelju točke 2. Odluke o utvrđivanju Nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske, te sukladno odredbi članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Vladimir Šeks, predsjednik Odbora. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođe i gospodo zastupnici. Ustavna osnova za donošenje Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustava Republike Hrvatske nalazi se u odredbi članka 149. Ustava Republike Hrvatske. U ocjeni stanja i osnovnih pitanja koja se trebaju urediti Ustavnim zakonom, te posljedice koje će donošenjem Ustavnog zakona proistječi treba reći sljedeće. Na temelju Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske koju je Hrvatski sabor donio na 23. sjednici 27. svibnja 2011. godine Hrvatski sabor je na sjednici 17. lipnja 2011. godine donio odluku o utvrđivanju nacrta ustavnog Zakona o izmjeni i dopunama Ustava Republike Hrvatske, nacrtom ustavnog zakona predlaže se da se prava hrvatskih branitelja uređuju ustavnim zakonom koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona dvotrećinskom većinom glasova. Prijedlog odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske na temelju članka 147. Ustava Republike Hrvatske, a na inicijativu branitelja iz Domovinskog rata podnijela je Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. travnja 2011. godine. Prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji sada su uređena Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i koji je donesen u redovitom postupku sa običnom većinom glasova. Pobjedom u Domovinskom ratu 1991. do '95. godine hrvatski narodi i građani potvrdili su svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne suverene i demokratske države. Uspješna obrana u pravednom, legitimnom, obrambenom i osloboditeljskom Domovinskom ratu koji su iznijeli u prvom redu hrvatski branitelji, bila je temeljni preduvjet uspostave i obrane državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske. Time su hrvatski branitelji stvorili sve pretpostavke za skladan razvitak Republike Hrvatske, kao zemlje koja prihvaća demokratske standarde suvremenog svijeta i otvara brojne mogućnosti približavanja tom svijetu, političkom, sigurnosnom, gospodarskom i kulturnom smislu. U skladu sa povijesnom ulogom hrvatskih branitelja u stvaranju i obrani Republike Hrvatske ocjenjuje se potrebnim da se zaštita prava hrvatskih branitelja uredi ustavnim zakonom kao organskim zakonom najvišeg ranga u Republici Hrvatskoj. Uloga i značaj hrvatskih branitelja prepoznata je i u promjeni Ustava Republike Hrvatske, time što je dopunjena glava 1. izvorišne osnove sa podstavkom 13. koji glasi: izražavajući tisućljetnu nacionalnu samobitnost i državnu opstojnost hrvatskog naroda potvrđeno slijedom ukupnog povijesnog zbivanja u različitim državnim oblicima te održavanjem i razvitkom državotvorne misli o povijesnom pravu hrvatskog naroda na punu državnu suverenost što se očitovalo u novom Ustavu Republike Hrvatske 1990. godine i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu '91., '95. kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države. Nadalje u svijetlu pristupanja predstojećeg Republike Hrvatske Europskoj uniji kao samostalne i suverene države u međunarodno priznatim granicama u kojoj su sloboda, jednakost, poštivanje prava čovjeka i vladavine prava neka od najviših vrednota ustavnog poretka doprinos i uloga hrvatskih branitelja u uspostavi i očuvanju Republike Hrvatske ima neprocjenjivu važnost i značenje. Sve navedeno predstavlja poseban i dodatni razlog zbog kojeg se ocjenjuje opravdanim i potrebnim u godini u kojoj se navršava 20 godina od proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske predložiti uređivanje prava hrvatskih branitelja posebnim ustavnim zakonom. U skladu sa navedenim ovom promjenom Ustava Republike Hrvatske utvrđuje se da se ustavni Zakon o pravima hrvatskih branitelja donosi u postupku propisanom za donošenje organskih zakona i to dvotrećinskom većinom glasova glasova svih zastupnika. Hvala na pozornosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ne. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Ministar branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti, uvaženi Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici, sve vas naravno pozdravljam u ime Vlade Republike Hrvatske s posebnim poštovanjem, želim pozdraviti hrvatske ratne vojne invalide, predstavnike braniteljskih udruga i u ime Vlade Republike Hrvatske i osobno i zahvaliti im se što su došli na ovu današnju raspravu oko Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Želim reći nekoliko stvari vezano za ovaj prijedlog izmjena Ustava, a to su i moji prethodnici dobrim dijelom rekli, ali vrijedi to ponoviti, činjenica da ova inicijativa o tome da Zakon o pravima hrvatskih branitelja bude ustavni zakon je prije svega inicijativa hrvatskih branitelja, da su upravo hrvatski branitelji i udruge branitelja iz Domovinskog rata na sastanku održanom u Vladi Republike Hrvatske prije 2, 3 mjeseca predložili da Zakon o pravima hrvatskih branitelja postane ustavni zakon. To je predložio gospodin Ivan Pšenica, vukovarski branitelj, čovjek koji je izgubio sina u Domovinskom ratu, koji je prošao i srpske kazamate, ali i svi ostali nazočni na tome sastanku. Naravno da branitelji i udruge ne mogu predlagati zakone u Hrvatskom saboru, stoga je i predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor se suglasila sa tom inicijativom, i rekla da će to naravno staviti na sjednicu Vlade i da će Vlada podržati ovaj prijedlog branitelja. to nije prijedlog Vlade Republike Hrvatske, nego je to prijedlog hrvatskih branitelja, a da je Vlada Republike Hrvatske podržala taj prijedlog i ja se nadam, bez obzira na dosadašnji tijek i proceduru, i nesudjelovanje djela zastupnika i klubova u raspravi i glasovanju, da će u petak većina saborskih zastupnika, potrebna većina podržati ovaj prijedlog. I koristim ovu prigodu da pozovem sve saborske zastupnike da podrže ovaj prijedlog branitelja jer je riječ o prijedlogu koji ne znači nikakva dodatna prava za hrvatske branitelje, on ne znači ni nikakva dodatna sredstva u državnom proračunu koja bi trebalo osigurati da taj Ustavni zakon funkcionira jer taj zakon je u istom obimu i što se tiče prava, ali i što se tiče financijskih sredstava praktički funkcionirao i proteklih 8 godina. Dakle, nije riječ ni o čemu u smislu prava, dapače sve ostaje praktički isto kao što je i bilo samo je razina zaštite prava podignuta na jednu višu razinu. To ne znači ni da se taj zakon neće moći u bližoj ili daljnjoj budućnosti mijenjati. On će se naravno moći mijenjati, ali će biti potrebna široka politička rekao bih suglasnost oko izmjena zakona. Dakle, nije riječ o tome da taj zakon ako bude Ustavni zakon se ne može mijenjati, on se može mijenjati, ali će za njegovu izmjenu biti potrebna rekao bih široka politička suglasnost. I mislim da je to dobro, da se o ključnim problemima i pitanjima u državi upravo na taj način razgovara i donose odluke. A nema dileme da su branitelji i problematika vezana za hrvatske branitelje, za stradalnike Domovinskog rata jedna od ključnih pitanja ove države, posebice uvažavajući činjenicu da su hrvatski branitelji najzaslužniji za obranu i stvaranje neovisne, suverene, a sutra i europske Hrvatske. A posebice u svjetlu toga da ove godine obilježavamo i 20. obljetnicu hrvatske neovisnosti i mislim da ćemo se svi oko toga složiti da su za to najzaslužniji hrvatski branitelji. Naravno da sve države u svijetu koje su imale ratno iskustvo, posebice zemlje koje su bile žrtve agresije poput Hrvatske posebno skrbe o braniteljima, veteranima, o stradalnicima Domovinskog rata. A moram reći i to da Zakon o pravima hrvatskih branitelja se uglavnom odnosi, i najveći dio se odnosi upravo na obitelji poginulih hrvatskih branitelja, na hrvatske ratne vojne invalide i druge kategorije stradalnika. Pa čak i zemlje koje su izgubile ratove se skrbe naravno o onima koji su sudjelovali u ratu. I nemojmo nikada zaboraviti činjenicu koja je nepobitna da su hrvatski branitelji bili dio pobjedničke Hrvatske vojske i da i tu činjenicu trebamo vrednovati. Dakle, da puno ne duljim, da rezimiram riječ je o prijedlogu hrvatskih branitelja koji ne znači nova prava, koji ne znači nova sredstva nego je prije svega izraz poštovanja i zahvale hrvatskim braniteljima za sve ono što su učinili tijekom Domovinskog rata prolijevajući svoju krv i vlastitom krvlju pišući najsvjetlije stranice hrvatske povjesnice. I nadam se da će i ova rasprava upravo u tom smislu i biti uvažavajući prije svega hrvatske branitelje i njihovo djelo, a da će i u petak glasovanje biti upravo tako bez obzira na političke razlike da će biti dovoljno glasova da ovaj zakon postane Ustavni zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite.

kolegice i kolege, gospodine ministre, državni tajniče ja vas pozdravljam. I klub HDZ-a kao i dosada i u ovom trećem koraku koji je pred nama u donošenju Ustavnog zakona zasigurno bezrezervno podržava donošenje promjene Ustava i proglašenju Zakona o pravima hrvatskih branitelja ustavnom kategorijom. Baš zato što danas, kao što smo čuli, 20 godina nakon neovisnosti RH, 20 godina nakon formiranja Oružanih snaga, nakon svih pobjeda u obrani i oslobođenju, nakon svih suza, krvi i znoja koje se ne mogu naplatiti ničim danas smo dužni prije svega odati dužno poštovanje onima koji nisu s nama, koji su poginuli za Domovinu Hrvatsku, ali također i ovima koji danas s nama očekuju da čuju kako tko ima mišljenje o njihovom stradanju, o njihovoj ulozi u stvaranju, obrani i oslobođenju Domovine Hrvatske. Danas zasigurno, kolegice i kolege, sve ove braniteljske udruge kao i sami branitelji čekaju da čuju kako će odjek u vašim srcima srcima i dušama i vašem razumu učiniti njihov apel koji su uputili Vladi RH tako i Saboru u svojim zaključcima koji su definirani još 26. veljače 2011. godine u Policijskoj akademiji pa onda u zahtjevu na sastanku u Vladi gdje je predsjednica Vlade prihvatila, proslijedila Odboru za Ustav koji je također sa većinom glasova prihvatio iako izostali su i nazočnost, ali i glasovanje drugih oporbenih

a i kroz prošle rasprave vidjeli smo da je zavladao muk i tišina. Pitanje je stvarno da li i klub HDZ-a koji vas je molio da još jedanput razumno ocijenite ovu hvalevrijednu inicijativu kako bi hrvatskim braniteljima dali dali dužno poštovanje i na ovaj simboličan način i da se otkloni svaka sumnja i stigma da niste protiv njih i da nećete poduzeti one iste mjere koje je poduzeo vaš bivši kolega Pandžić u onom nesretnom vremenu tih godina kada su ovi moje kolege u kolicima i 60% ostali bez prava i primanja, kada su obespravljene 4 tisuće 280 majki, udovica, roditelja djece poginulih hrvatskih branitelja. Zar stvarno i danas mislite tako učiniti kada bi došli na vlast? zar je to način da se ne želite izjasniti u ovom hrvatskom Domu o svim aspektima kako vi doživljavate one koji su vam omogućili da sjedite u ovim klupama, da budete u Hrvatskom saboru zastupnici jedne političke opcije i da danas zajednički kada možemo u ovom trećem koraku raspravimo u mirnom tonu sa molbom i apelom da proradi razum, svijest ali također i poštovanje prema populaciji koja zasigurno ima sve zasluge i koja se ne može mjeriti sa nijednom drugom. Ne možemo svi biti isti u domovini Hrvatskoj i ne možemo svi imati ista prava. Hrvatski branitelji su ti koji su nesebično davali sebe i svoj život u obrani domovine, prolijevajući krv i nema te materijalne vrijednosti koja može nadoknaditi sve one patnje i sve one boli koji su proživjeli. Nema toga gospođo PUsić s čim bi vi osudili hrvatske branitelje da su agresori u BiH, a vi ste bili u Americi, nema te cijene kojom bi vi iz klupa govorili o nekakvim jednakopravnim statusima. Tu su i roditelji i majke i djeca i udovice i invalidi. Danas recite njima što zapravo mislite. Iako ste puno puta ponovili da su za vas to agresori na BiH. to su bile vaše riječi, koje su zapamćene, koje su duboko ostale ucrtane u našim srcima i našem pamćenju. Ne možete ih izbrisati i nećete ih izbrisati nikada, ničime, bilo kakvim načinom kojim bi željeli otkloniti to. Ja u ime kluba HDZ-a sigurno imam pravo reći i pročitati da su ovi zaključci koji su definirani u točki 5. u skladu sa temeljnim načelima pravednosti i građanske solidarnosti. solidarnosti. RH je obvezna osigurati punu zaštitu i skrb hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji u sklopu postojećih zakona. Ali isto tako u 51. točki jasno smo definirali tj. stradalnička populacija na čelu sa gospodinom Pšenicom, Đurom Glogoški kao predsjednikom 100%-ih invalida Domovinskog rata, gospođom Nedom Balog i svima onima koji su u daljnjem slijedu prihvatili ovu inicijativu i ovaj zaključak koji je proslijeđen Vladi RH i Saboru RH kako bi saživo. Jasno su rekli "Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji treba dosljedno provoditi bez izuzetaka i u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i člankom 58. te točkom 7. Deklaracije o Domovinskom ratu. Treba postati Ustavni zakon kako bi se sačuvao moralni dignitet, čast i ugled svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani domovine i na taj način omogućio bilo kakvo politiziranje Domovinskim ratom u bliskoj budućnosti u bilo kojoj političkoj opciji". Evo to su napisali hrvatski branitelji, stradalnička populacija prije svega u svojim zaključcima kao što sam rekao od 26. veljače 2011. godine. I ne može nitko staviti na teret ili dušu bilo kojoj političkoj opciji. Mi smo samo kao klub zastupnika HDZ-a zdušno prihvatili i danas stojimo i u svakoj raspravi smo se oglasili i rekli jasno i glasno, što to želimo i kako želimo braniti i štititi dignitet Domovinskog rata i svih branitelja u cjelini. Ne možemo dozvoliti vašu šutnju nego recite glasno i jasno zašto ne želite podržati ovaj prijedlog braniteljske populacije i zbog čega vam on smeta? Možda zbog toga što se sjećate 4 tisuće 280 predmeta koji su izgubljeni koji su na Upravnom sudu poništeni i koji su plaćeni milijardu i pol kuna iz hrvatskog državnog proračuna koji danas fali zbog kamata, zbog oštete koje su stekli hrvatski branitelji, zbog proteza i toplica koje im niste omogućili u tom vremenu. Zar je to odnos prema hrvatskim braniteljima? Zar je to način kako želite komunicirati u budućnosti kao što je Pandžić komunicirao od 2000. do 2003. vraćanjem proteze gospodina Bešteka, držanjem ruke u džepu kao lokalni šerif, da ne kažem još i neke druge stvari kako su se ponašali. Zar to očekujemo i sutra ili želite skinuti takvu stigmu sa sebe i reći jasno i glasno, glasovat ćemo da to je potreba, to je stvarnost, to je realnost, to je nužda, to stvarno svi skupa želimo da završimo tu stranicu povijesti hrvatske sa dostojanstvom prema hrvatskim braniteljima od sviju nas. Budimo iskreni gledajmo se u oči i recimo, da oni to zaslužuju. Klub HDZ-a zasigurno je jasno rekao u svakoj od ove tri rasprave koje su provedene u Hrvatskom saboru i danas će reći i ja ću najaviti i naglasiti da ćemo u petak tražiti pojedinačno glasovanje svakoga od ovih hrvatskih zastupnika kako bi jasno vidjeli da li ima snage, a znam da ima onih ljudi koji su moralni, koji su časni, koji uvažavaju hrvatske branitelje i u vašim redovima koji žele glasati o ovom prijedlogu ustavnih promjena i o potrebi da Zakon o pravima hrvatskih branitelja postane ustavna kategorija jednako tako kao što je Zakon o pravima nacionalnih manjina. I zašto bi drugačije bilo? Zašto ne bi to blago kao što su ga nazvali neki Hrvatske domovine nacionalne manjine, bilo jednako sa blagom koje je stvorilo Hrvatsku državu? I hrvatski branitelji su blago domovine i jasno artikuliraju i danas očekuju i slušaju, čekaju da vide kako ćete reagirati na ove prijedloge koji su u trećem koraku. Nemojte govoriti o tome da jednakost sa djecom, sa ženama, sa radnicima, sa seljacima, jer ovoj populaciji je ta cijela svita svih hrvatskih državljana i radnika i seljaka i žena i djece poginulih i roditelja svi su obuhvaćeni i svi su u ovoj populaciji. I ne mogu biti isti. Jednako ne žive, jednako ne osjećaju, jednako ne proživljavaju sve one traume koje su stekli kroz Domovinski rat, sve ono što se u njihovim glavama i danas vrti poslije stradanja ili gubljenja bračnog druga ili gubljenja obadva roditelja. Te strahote zasigurno vi ne možete dočarati i nikad ih niste dočarali, nikad ih niste uzeli kao stvarne, realne i objektivne, to ne postoji u hrvatskom društvu, da su to temelji hrvatskog društva koji su …/Ne razumije I danas imate hrabrosti govoriti o tome da je nešto drukčije. Pa ja ću podsjetiti da su hrvatski branitelji još jedanputa stvarno bili prvi na braniku domovine, na braniku stvaralaštva i da zasigurno ne možemo biti jednaki sa svima drugima. Naše pravo proizlazi iz zakona, neka bude i ustavna kategorija za trajna i se./… vječne generacije, za sve one koji će učiti o Domovinskom ratu kao istinskom, pravednom, obrambenom i osloboditeljskom. Neka ti hrvatski branitelji ne budu predmet više ničijih rasprava koje će voditi do političkih raskola. Ja sam prošli puta bio jako smiren, dosljedan i dostojanstven u molbi i želji koja je išla ispred našeg kluba. Danas to više ne mogu jer danas zasigurno želim naglasiti i naglasit ću i kroz osobnu raspravu, ali i kroz raspravu kroz klub sve one negativnosti koje su pratile hrvatske branitelje kroz ovo vrijeme, koje i danas pokušavate staviti u taj kontekst, koji danas možemo s pravom sumnjati i kao klub zastupnika HDZ-a, ali i hrvatski branitelji, možemo s pravom sumnjati da opet spremate neku zavjeru pa o tome nam nešto i recite. Recite i nemojte reći samo da smo bili agresori, to vas molim jer to će izazvati još veći revolt i bunt i nemojte reći da smo jednaki i isti sa svima drugima jer to zasigurno nismo. Mi smo bili u Münchenu, mi smo bili u Americi, mi smo bili u podrumima, bili smo tamo gdje je tada trebalo biti za razliku od onih koji nisu to bili, za razliku od onih koji nisu imali učešća u izglasavanju hrvatske slobode i neovisnosti, za razliku od onih koji su amandmanom tražili da bude petokraka zvijezda na hrvatskom barjaku i koji su amandmanom htjeli reći da ostaje i dalje socijalistička Republika Hrvatska. Mi nismo među tim. Vi koji se prepoznajete vjerojatno u mojim prozivkama zasigurno to znate da to nije bilo ni časno ni pošteno, da to nije bilo ni hrvatsko ni u duhu hrvatskoga naroda ni svih građana koji žive danas i koji baštine domovinu Hrvatsku. Zasigurno i dalje ću i ja i Klub zastupnika HDZ-a biti na braniku domovine i bit ćemo za ovu promjenu Ustava kako bi hrvatski branitelji postali ustavna kategorija. Hvala lijepo. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. Zahvaljujem. Svašta je ovdje rečeno, izgleda da je kampanja već počela. Odmah da kažem bio sam ministar u Račanovoj Vladi i time se ponosim, kao što se i ponosim svim potezima koje sam povukao i to nisu bila nesretna vremena što ovdje ispravljam, znači nisu bila nesretna vremena kao što je kolega Đakić rekao. štoviše, to su bila sretna vremena jer smo uspjeli spasiti Republiku Hrvatsku od sveopćeg političkog, gospodarskog i moralnog potonuća u kojeg je dovela

Hvala lijepa. To više nije ispravak netočnog navoda. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. povrijeđen je članak 209. Poslovnika gdje drug Pančić nije ispravljao netočan navod nego je vrijeđao i omalovažavao. Stoga želim reći da njegova djela su vidljiva kroz 4280 omalovaženih i obespravljenih. Ja bih vas molio, za raspravu se prijavilo puno potencijalnih kandidata koji će danas raspravljat o ovom važnom i prevažnom pitanju pa bih vas molio za toleranciju i za pridržavanje, apsolutno pridržavanje Poslovnika jer ću se truditi da to zaista svakog i upozorim ukoliko se ne bi držao Poslovnika. Na redu je ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Nakon ovog jednog od najskandaloznijih govora koji smo čuli u Hrvatskom saboru ikad ispravljam najskandalozniju tvrdnju koju je zastupnik Đakić iznio, koja je ujedno i protuustavna i protuzakonita, a to je da u Republici Hrvatskoj nismo i ne možemo biti svi jednaki. To je temelj svake moderne države da su svi građani u jednoj zemlji i po Ustavu i po zakonima jednaki i bit ćemo jednaki i možemo biti jednaki.

netočan navod. Nismo svi jednaki, nacionalne manjine su ustavna kategorija, hrvatski branitelji nisu, sve druge nisu kategorije u Hrvatskoj državi i nismo svi jednaki. O tome sam govorio i zato sam želio da i hrvatski branitelji budu ustavna kategorija. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Članak 209., ovo je doista najskandalozniji ispravak netočnog navoda i uvredljiv dakle za sve nas koji smo domoljubi, a nije točno da nismo svi jednaki. Gospođo Pusić, vi ste profesorica, trebali biste reći da moramo imati svi ista prava i ne daj Bože da se ponovi od 2000. do 2003. Zahvaljujem. Molim vas da vodite računa o Poslovniku, ponovno pozivam. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. sam. Gospodin Đakić ... .../Upadica Jarnjak: Molim vas bez primjedbi, ispravak netočnog navoda./... Ispravljam netočni navod gospodina Đakića koji je rekao da su ovdje pripadnici svih udruga proizišlih ih Domovinskog rata. Nedostaje jedna udruga, a to su predstavnici zatvorenih i utamničenih hrvatskih generala. Isto tako, HDZ koji toliko se brine o dignitetu Domovinskog rata šuti o tome i o presudi Haaškog suda gdje je prvi hrvatski predsjednik, citiram označen kao vođa organiziranog zločinačkog poduhvata. To je neprihvatljivo. Pitam se gdje je Glavaš? Gdje je Gotovina? Gdje je Norac? Gdje je jedan Valentin Ćorić iz Bosne i Hercegovine

rekli ste da branitelji zaslužuju našu zaštitu, skrb i dostojanstvo zaboravili ste reći da treba biti i zatvorska zaštita, skrb i dostojanstvo, a to se odnosi na one koje ste isporučivali i u Haag, i punili hrvatske zatvore i ostale zatvore

sa hrvatskim braniteljima, dakle u ustavnoj kategoriji ja sam uvijek mislio da smo mi hrvatski branitelji nacionalna većina gospodine Đakiću. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, opet je povrijeđen članak 209. gdje gospodin Grubišić ne ispravlja netočan navod, nego proziva i vrijeđa i omalovažava. On bi trebao znati da je u društvu onih koji su u šinjelu zatečeni u vojarnama, pa tako da ne bi trebao govoriti o pravima i zaštiti onih kojima služi. Ja i moji kolege smo zdušno uvijek pomagali svima koji su eventualno osumnjičeni ili koji su pod bilo kakvom istragom bili kako bi im pomogli otkloniti sve sumnje u njihovu nevinost. **Jarnjak, Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. kako on reče u šinjelima, a znamo tko je sve iz šinjela došao u Hrvatsku vojsku i na svojim leđima također iznio i lio krv za ovu Hrvatsku državu. Na redu je ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** U čitavome nizu navoda koji se mogu osporiti očito je da kolega Đakić koji govori u ime kluba HDZ-a otkriva zapravo pravu namjeru oko ovoga, Kolega Đakić, pokušali ste potpuno netočno citirati riječi gospođe Pusić tvrdeći da je ona negdje rekla da su branitelji, dakle hrvatski branitelji izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu. To je apsolutno netočno jer je gospođa Pusić jasno i glasno rekla da je agresivnu politiku prema Bosni i Hercegovini vodila Hrvatska demokratska zajednica. To što vi želite svoju odgovornost i krivicu proglasiti općim sudjelovanjem hrvatskih branitelja to vam nikad neće proći. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Sad je povrijeđen članak 209. jer kolega je koristio priliku ispravka netočnog navoda na način da je obmanuo sad dvostruko javnost. Dakle, prvi put kad je kazao kako je on kazao nešto što nije kazao, a drugi put kad je branio to što je gospođa Pusić nedvosmisleno izjavljivala i po čem je poznata. Prema tome, dakle i s čim se mi apsolutno ne slažemo ni u HDZ-u, ni u Hrvatskoj, a niti u Bosni Zahvaljujem. Molim vas da se ne koristi olako povreda Poslovnika. Uvažena zastupnica Vesna Pusić, povreda Poslovnika. **Pusić, Vesna (HNS)** Isto 209. jer kad se ne bi tako liberalno koristilo laganje onda se ne bi ni ovo tako liberalno koristilo, a vi pogledajte fonogram, a fonogram kaže agresivna politika HDZ-a prema Bosni i Hercegovini u devedesetima na čemu i danas stojim. I to je veliku nesreću izazvalo i ovoj zemlji i hrvatskim braniteljima. nemojte nešto iznositi za povredu Poslovnika što nije povreda Poslovnika. Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ponovno je povrijeđen isti članak. Gospođo Pusić, da nije bilo politike HDZ-a i politike države Hrvatske danas ne bi bilo suverene države Hrvatske, niti bi bilo samostalne i suverene države Bosne i Hercegovine. Jer da nije bilo svega

lijepa. Molim vas! Na početku smo rasprave. Pozivam sve zastupnike da se drže Poslovnika, jer većinu do sada svih ovih povreda Poslovnika u stvari nisu povrede Poslovnika nego to koristite kao ispravak netočnog navoda ili kao u obliku neke replike, pa vas molim da se toga držite. Sada je na redu ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa zastupniče Đakić, moram reći da cijeli vaš govor je u stvari dodvornička patetika uoči izbora. Znači, izborna kampanja. A sad ću se fokusirati na ono što ispravljam. Rekli ste u više navrata da u Republici Hrvatskoj ne mogu biti svi jednaki.

ne mogu biti svi jednaki. On upravo tom rečenicom krši Ustav Republike Hrvatske jer članak 14. Ustava kaže, evo pročitat ću ga. To je znači poglavlje – Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, gdje u stavku 2. kaže: "Svi su pred zakonom jednaki." Znači, pred zakonom ne može biti jednakijih. Hvala lijepa. To sam ispravila. i izokreće moje izreke koje sam rekao. Rekao sam da nismo svi jednaki u Republici Hrvatskoj, da smo jedni branili, da smo drugi bili u Munchenu, treći u Americi, a četvrti u podrumu. O tome sam govorio i tako to ... /Govornik

šutnja i muk. On je vjerojatno bio u lovu kada sam ja govorio o tome, pa zbog njegove osobne informiranosti rekao sam i ponavljam dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja zaštitit će se najbolje objavom registra branitelja ne koristeći branitelje u predizborne svrhe i postavio pitanje zašto se ova tema nije otvorila u lipnju prošle godine kada se Ustav Republike Hrvatske mijenjao. Kolega Đakiću ako ste kao HDZ sigurni u pobjedu na izborima, pričekajte novi saziv Sabora i onda izvršite ovu promjenu da bi odagnali svaku sumnju da se radi o predizbornom potezu. A vaš današnji govor ne razumije./… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Isteklo vam je vrijeme uvaženi zastupniče. Ponovno, povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Josip Đakić. Ponovo je gospodine potpredsjedniče povrijeđen članak 209. gdje nije ispravljen netočan navod, nego se grubo insinuira i nabacuje o nekakvom lovu. Ja ne znam da li vi lovite možda bijele miševe za šankom ili nešto drugo, ali ja sam jasno, ja sam nedvosmisleno govorio o svom stavu i stavu kluba HDZ-a da pred zakonom smo svi jednaki, ali kao ustavna kategorija i kao branitelji nismo svi jednaki, jer jedni smo branili hrvatsku domovinu, a drugi su se skrivali. Nastavljamo dalje sa raspravom. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Evo nema zavjere Đakiću. Prije, gospodine potpredsjedniče, ministre, uvažena gospodo zastupnici, branitelji, predsjednici udruga. Jasno je da svi ovdje dijele žrtvu sa braniteljima, njihove muke, njihove patnje, stradanje, mučeništvo, ali poštovanje do njih se ne iskazuje jednom lažnom patetikom, nego naprosto istinom. Ove izmjene, znači još jedanput nema zavjere, ove izmjene ovog ustavnog zakona, dopune izmjene svejedno, znači neću sada citirati članke, ali hoću obrazloženje. Znači uz članak 1. ovim člankom predlaže se dopuna članka 58. Ustava, novim stavkom prema kojem bi se prava hrvatskih branitelja uređivala ustavnim zakonom, koji se donosi po postupku za donošenje organskih zakona, članak 2. ovim člankom uređuje se potrebna većina za donošenje ustavnog zakona, o pravima hrvatskog branitelja iz članka 1. ustavnog zakona, i to dvotrećinska većina glasova svih zastupnika. E sad se postavlja ono temeljno pitanje da li su ove ustavne izmjene naprosto ili dopune svejedno nužne. Ja osobno smatram da nisu. Ja mislim da je položaj hrvatskih branitelja korektno reguliran, korektno je reguliran našim Ustavom, znači preambulom Ustava, kao i onim normativnim dijelom. Položaj branitelja isto tako po mom sudu je korektno uređen i braniteljskim zakonom, ili zakonikom, da ga tako nazovem, koji je od 2004. ako se ne varam 6 ili 7 puta mijenjan, i uvijek su se određena prava, ta lepeza prava širila i jasno svaki puta su se osiguravala dodatna sredstva u državnom proračunu, i uvijek smo za ta prava konsenzualno konsenzualno gospođo glasali. Ok, sve je to u redu, poglavito kada je riječ o invalidima i obiteljima stradalih u Domovinskom ratu. Ja stalno ponavljam, i jednima i drugima kuna više, i slažem se i sa gospodinom Đakićem u jednoj rečenici i kao tebe tako je mene pogodilo ono vraćanje proteze, i posve je relevantno da li se radi o invalidu 80 ili 90%. Noga je noga. Čovjek tu noge jednostavno više nema. Ali je isto tako istina, da je ako se ja ne varam 2009. nakon promjene vlasi i odlaska Sanadera isto tako došlo do linearnog smanjenja onih mirovina svim građanima Hrvatske iznad određenog iznosa, da ga sada ne spominjem. Ja kažem svi u ovoj zemlji mogu kući i bez plaća i ne znam čega, ali invalidi i obitelji stradalih jednostavno ne smiju osjetiti niti materijalne promjene u društvu, a Boga mi najmanje političke promjene, i zato tvrdim nema zavjere. Jasno govorim svo vrijeme o invalidima, i svo vrijeme govorim o obiteljima stradalih branitelja. Njih treba maksimalno zaštititi i ne smije se dogoditi ona sramota koju su prošli borci NOB-a, da su im ukinuta sva prava ukinuta sva prava godine '91. jer ruka nekoga tko je tu ruku izgubio '41. na Kozari ili '43. na Sutjesci a tamo je najviše stradalo kao i na Neretvi Dalmatinaca, znači Hrvata jednako je vrijedna kao i ruka bilo kojeg branitelja koji je tu ruku izgubio u Vukovaru godine '91. ili braneći Gospić '93. Znači invalidima i obiteljima stradalih apsolutno sve, i isto tako da se nitko nikada ne izruguje tim ljudima, kao što se možda činilo tamo 80-ih sa onom sintagmom dijete palog borca itd. Točno je i zadnji puta su to mnogi govorili i slušao sam dečke, majke, cure iz braniteljskih udruga, svaki invalid, svaka majka svaku lipu bi vratila u državni proračun samo da joj dijete ne pati, samo da joj se dijete vrati ili da nema, ili da bude zajedno sa nama na svojim nogama i da može svojim rukama i dalje stvarati kao što to više na žalost ne može od trenutka ranjavanja i tome slično. Međutim problem ove inicijative je sljedeći. Možda čak nije ni to bilo politički motivirano, ali kako vi to prikazujete to jednostavno je politika par exellance. HDZ svo vrijeme, ministar je o tome govorio, pa to je prijedlog udruga proizišlih iz Domovinskog rata, to nije vaš, dobro nije bitno sad tko je stvorio te udruge itd., tko je na čelu udruge postavio čije ljude, dobro to se zna, ali ja mislim da je nešto drugo bitno. Znači tko više drži do branitelja, da li drže više oni koji su sačuvali dio materijalne osnove ove zemlje ili oni koji su razorili tu materijalnu osnovu da ne upotrebljavam neke šire epitete koji su se maloprije čuli u nekim replikama. Jasno, neki možda i u udrugama će više držati do onih koji su im omogućili neka prava nego do onih koji ostvaruju ta prava. To je sve legitimno, ali gdje ja vidim problem? pokojni predsjednik Tuđman, za ovom govornicom '95., '96. u onim njegovim poznatim poslanicama govorio je, spominjao je 360 tisuća branitelja. Danas je 500 tisuća branitelja. '95., '96. bilo je manje od 30 tisuća invalida, danas je 50 i nešto gotovo 60 tisuća. I ja bih trebao točno znati broj, nema veze. Problem je što se znači taj status dijelio šakom i kapom, a zaboravlja se s druge strane da je javljanje recimo, sad govorim o braniteljima, ne govorim o invalidima itd., da je da je javljanje na mobilizacijski poziv stvar lojalnosti spram svoje države. Jednom riječju to je građanska obveza. Drugi problem je u zlouporabi mnogih i to znaju i branitelji i to znaju oni koji su radili u Ministarstvu branitelja i to znamo svi mi. A treći problem je u gospodarskom krahu RH. Svi u zadnje vrijeme, pogotovo u Vladi, govore o EU. Pa i mene ste … koji sam '91. sanjao tu Europu. A zašto se recimo ne govori da od 1.07.2009. kad dolazi do promjene vlasti do danas je izgubljeno preko 140 tisuća radnih mjesta? Da je broj umirovljenika, radnika takoreći gotovo jednak; da na 5 radnika imamo 4 umirovljenika, da se u dvije godine mandata Jadranke Kosor Hrvatska zadužila kao u Račanovih 4 ili Sanaderovih 7 godina. Da ministrica Dalić svaki mjesec pozajmljuje cca 2 do 2,5 milijarde kuna da bi mogla održavati ovu javnu potrošnju. Da samo ove godine za otplatu vanjskog duga, znači to je i države i gospodarstva i banaka apsolutno treba osigurati ako se ne varam 15,2 milijarde eura. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Polako se udaljavate od teme. Molim vas da se vratite na temu, Zakon o braniteljima. Izvolite. ako nisu ovi podaci saže naprosto biti ovoga prijedloga zakona onda ja naprosto ne znam što je. Upravo iz tih brojki proizlazi suština ovoga zakona. Nitko ne dovodi u pitanje položaj branitelja, ali vlast je kroz ovu ekonomsku, kroz materijalnu poziciju RH dovela u pitanje ma ne samo položaj branitelja nego i umirovljenika i radnika i zaposlenih itd., itd. I to je zapravo bit. Svatko u ovoj zemlji u ovom trenutku takvom kakav je može kazati da mu je nešto uskraćeno. Pa jasno da to mogu kazati i branitelji. I bojim se da će toga biti, nažalost ja se toga bojim, i još. Jer da bi bilo bolje bojim se da će biti prije toga gore. Bez odricanja mi možemo samo tonuti, a danas je vrijeme nakon izgubljenih 140 tisuća radnih mjesta u dvije godine od 1.07.2009. na ovamo kada imamo broj umirovljenika, radnika 1 na prema 1, da jednostavno ne politiziramo položaje niti branitelja, niti penzionera, niti boraca NOB-a, niti što ja znam majkama, trudnicama itd. Za što bih ja recimo isto bio? Da recimo dvotrećinskom većinom se ne prodaju nacionalne tvrtke. Zašto i branitelji i udruge šute što je prodano onih 7% dionica INA-e? To je po meni daleko veći problem gospodo nego recimo ovaj ustavni prijedlog. A tu šute mnogi. I onda što se radi? Onda se pojedinci nabacuju s onim Rambom IV ili Rockyem IV, sad ne znam koji je. E tako kao što je gospodarstvo sredila ova Vlada pa ni Rocky ni Rambo zajedno je ne bi sredili. Stoga je, ja razumijem politički trenutak i to ću reći, apsolutno, izbori su. Ja razumijem delikatnost teme, ma nije isto o ovoj temi progovarati u mom Buzetu ili Istri, Rijeci ili Vinkovcima, nije isto o ovoj temi progovarati u Opatiji Opatiji ili Sinju, u jednoj Puli ili Osijeku itd., itd. Ali, dok ne počnemo razmišljati na taj način, invalidu, obiteljima stradalih uvijek kuna više, a svima nama ostalima shodno mogućnostima, ja se gospodo jednostavno bojim da neće biti dobra. Jer ja jednostavno ne vjerujem u preokrete tipa ne znam Rocky IV, Rambo IV sad sam u nedjelju gledao, koga sam gledao, Rockya da, i on je najprije dobio puno, puno batina, a tek potom je počeo slaviti. Jasno da nitko neće nikoga tući ovdje, ali bojim se da će se u ovoj zemlji morati mnogi dosta toga odreći da bi prekosutra naša djeca eto mogla reći da žive u jednoj uređenoj i sređenoj državi. Znači, ne politizirati i ne treba sudjelovati ja bih rekao u ničijoj izbornoj toj promociji. Kao što isto tako naprosto vrijeđa npr. ovdje smo dobili na klupe prijedlog Ustavnog zakona Odbor za ratne veterane itd., gdje se kaže u jednoj rečenici "Inicijativu za podnošenje ovog zakona dale su udruge proizašle iz Domovinskog rata, a cilj je ugradnja osigurača za prava branitelja." Još Još jedanput ću kazati kako to da se gospodo neki nisu bunili kada je linearno ova Vlada smanjila mirovine svima, invalidima itd., itd., a da je s druge strane zamislite situaciju to učinila lijeva Vlada pa bila bi revolucija, izvlačili bi ljude na ulice, a ovako vidimo da jedan takav prijedlog je naišao na jedno potpuno, pod navodnicima, "razumijevanje". "razumijevanje". Ja se slažem da nije branitelja ne bi bilo RH kakvu poznajemo, ne bi bilo hrvatske neovisnosti, ne bi bilo nezavisnih hrvatskih institucija. Koliko su nezavisne o tome nekom drugom prilikom, kao što isto tako uvijek dodajem da nije bilo boraca NOB-a ne bi bilo Hrvatske u sadašnjim granicama itd. Međutim, invalidima, još jedanput ću reći, sve, porodicama stradalih uvijek sve, uvijek kuna više, a ostali možda neće imati što imaju jer ja mislim da polako dolazimo u onaj trenutak da treba državu spašavati, da svi sutradan ne bi ostali bez svega pa samim time i djeca branitelja bez budućnosti. Znači, po mom sudu nitko ne treba raditi pritisak na ovaj Sabor, bolje da udruge recimo rade pritisak na one koji su zemlju doveli u ovu gospodarsku i materijalnu situaciju, čak niti ne možda na Vladu nego na HDZ, i ja mislim i neki pljeskovi prije koji su se čuli sa galerije na što isto treba upozoriti samo pokazuje kakvi će se pritisci činiti na buduću vladu. Sve u svemu, mislim da ovdje ima previše politiziranja i upravo zbog tog politiziranja nisam spreman pridružiti razmišljanjima i glasanju kluba HDZ-a. I sada imamo jednu seriju ispravaka netočnih navoda. Prvo je uvaženi zastupnik Ivan BAgarić koji se javio odmah na početku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih samo ispravio jedan netočan navod, a odnosi se na tzv. tobože pritisak u sabornici. Ja mislim da svakome ovdje treba biti čast da ima ove ljude na galeriji i da ima ovdje ljude koji su ovdje i da trebamo to doživjeti samo tako, a ne kao nikakav pritisak. I s druge strane, sve ovo što ste naveli ovdje i izgovorili, ako od toga ima i dio istine o čemu govorite, a ja vjerujem da ima, to je razlog više da glasujete za ovaj prijedlog zakona i da zaštitite branitelje, a ne da ne glasujete. Dakle, niste naveli nijedan razlog da ne glasujete za. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naime, u nizu netočnosti ja ću samo jedan ispraviti, a to je lažnom patetikom da se služimo u ovom hrvatskom Domu. Ja vas molim kao hrvatskog branitelja gospodine Kajin otklonite tu našu lažnu patetiku i glasujte za ovaj prijedlog. Nećemo više imati o čemu raspravljati, završit ćemo tu stranice povijesti, hrvatski branitelji će biti zadovoljni. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, netočno je da je Zakon o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji mijenjan 6 ili 7 puta, da su uvijek u njemu povećavana prava i da se uvijek za to konsensualno glasovalo. Ovo je citata samo sam pokušala spojiti. Kolega Kajin, zakon donijet 2004. godine imao je 5 izmjena i dopuna. Nisu uvijek u njemu povećavana prava. Zaboravljate da smo u jednim od izmjena i ograničili pravo u kojem se može steći status hrvatskoga branitelja. I kolega Kajin, naročito je netočno da smo uvijek konsensualno glasovali kada znamo da je za temeljni zakon donijet u ovome Hrvatskom saboru 2004. godine oporba napustila sjednicu kada se o njemu glasovalo. Hvala lijepa. prekinuti ispravke netočnih navoda. I dozvolite mi da uvažene zastupnice i zastupnici čast nam je da u Hrvatskom saboru mogu pozdraviti NJ.Eg. DAvida BArkaradzeu, predsjednika parlamenta Gruzije s izaslanstvom koji boravi u službenom posjetu RH. Dobrodošli. Mi nastavljamo dalje sa ispravcima netočnih navoda. A na redu je uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Hvala lijepo. Ispravak kolege Kajina koji je rekao da izgubljena ruka i noga na Sutjesci i Neretvi isto izgubljena ruka kao i u Vukovaru je netočno. ono je bila tvorevina komunista koje su sve republike u bivšoj Jugoslaviji ujedinili u jednu državu koja se zove Jugoslavija. A izgubljena ruka i noga je za Vukovar uvijek bila težnja hrvatskog naroda da ostvari svoju državu i da ima svoju samostalnost državu Hrvatsku. Hvala prvom predsjedniku doktoru Tuđmanu, hvala svima braniteljima koji su uspostavili novu modernu državu Hrvatsku. **Jarnjak, Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (HSD)** Zahvaljujem. Iako je kolegica Sumrak dijelom ispravila navod od 6, 7 puta kako se zakon iz 2004. godine mijenjao gdje su se većinom širila prava, pravu su i kolege iz HDZ-a kada kažu da su se prava i smanjivala, većinom su se smanjivala od upisa djece hrvatskih branitelja na fakultete, pa do ograničavanja prava hrvatskih branitelja na stjecanje mirovina. Samo gdje je razlika? Svaki puta kada su se smanjivala prava hrvatskih branitelja nije se to davalo na sva zvona i nisu svirale fanfare niti su ovdje bili pripadnici braniteljskih udruga. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin je netočno rekao da se poštovanje prema hrvatskim braniteljima izražava lažnom patetikom, a ne djelima. Djela smo kolega Kajin vidjeli jučer kada su dodijeljena 34 stana u Bjelovaru za najteže invalide Domovinskog rata, djela su 14 milijardi kuna za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja, djela su 500 braniteljskih zadruga, 250 milijuna kuna uloženo je u zapošljavanje, 15 tisuća zaposlenih. A nedjela su smanjivanje mirovina, nezakoniti postupci poništavanja rješenja hrvatskog ratnog vojnog invalida 4 tisuća 280 o čemu smo govorili, sustavno šikaniranje oboljelih od a da ne spominjem onaj MMP upitnik itd. Pa govorite o konsenzusu, neka konsenzus bude da prihvatite ovo dragi kolega kako se ne bi ponovila nedjela i da ne bude više milijardu 600 milijuna kuna nego 6 milijardi kuna kao što je i sada. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada je na redu uvažena zastupnica Đurđica Sumrak ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin, mene ne začuđuje što vi imate dosta netočnih navoda u svojoj raspravi jer kao i mnogo puta kada se o važnim odlukama rješavalo ovdje u Hrvatskom saboru vi i kukuriku koalicija naravno niste bili. Tako niste bili kada je bio rebalans i onda možete tvrditi da je ova vlast dovela u pitanje opstojnost braniteljskih prava, ne nije. U rebalansu ostala su i rodiljne naknade i prava branitelja. A kada govorite o ovom linearnom sniženju braniteljskih mirovina je, ali moram vam reći da su branitelji i '90.-te kada je trebalo braniti Hrvatsku, a jednako i sada shvatili i krizu i recesiju i nisu zato galamili jer su odlučili pomoći ovoj Hrvatskoj za razliku od vas. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo mada su moje kolege već ispravili čitav niz netočnih navoda, ja ću vam ispraviti još nekoliko. Ova Vlada smanjila je mirovine što je netočno, i vi to znate dobro gospodine Kajin, samo to koristite i politizirate s time. Nitko ne treba vršiti pritisak na nas i ovo je politika. Nije, kolega Kajin, to politika, svatko u ovom Hrvatskom saboru može nešto predložiti. Hrvatski branitelji koji evo ovdje sjede na ovoj galeriji i u našoj sabornici su 26. veljače donijeli taj prijedlog i uputili ga svima nama zastupnicima i mislim da to nije politiziranje nego samo prihvaćanje njihovog prijedloga. Ono što je rekla nekolicina mojih kolega, ja ću ponoviti radi javnosti, radi svih nas, pa vi niste ništa rekli protiv toga. Glasujte u petak za, evo pozivam vas glasujte za ovaj prijedlog hrvatskih branitelja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo ispravit ću također netočan navod gospodina Kajina kada tvrdi da ova Vlada je linearno smanjila braniteljske mirovine. Kolega Kajin, prava je istina da je izvršena isplata duga koja je nastala na temelju ranije donesenih propisa, zakonskih propisa iz '97. i 2001.godine i na ime invalidskih i obiteljskih mirovina isplaćeno je nešto malo manje od skoro 450 milijuna kuna. Osim toga, kroz 2007. godinu izvršeno je i prevođenje invalidskih mirovina i svih prava na naknadu plaće za invalidsku mirovinu. Tako i slijedom takvih podataka reći ću vam i podatak reći ću vam i podatak da je iz 2001. godine u 2007. godini na ime tih dugovanja isplaćeno nešto malo manje od 200 milijuna kuna. Toliko o tome što je Vlada linearno smanjivala braniteljske mirovine. I sad je zadnji ispravak, uvaženi zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. **Vukić, Dragan (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodin Kajin vrlo često iznosi netočne navode i u pravilu ga mi ispravljamo uglavnom iz Hrvatske demokratske zajednice. Ja danas ističem nešto što je rekao gospodin Kajin i citiram, rekao je: "za stvaranje Hrvatske države najzaslužniji su hrvatski branitelji". Damire rekli Damire rekli ste istinu i to golu istinu i drago mi je da se korigirate i popravljate. Ako tako nastavite mogli bi jednog dana od vas nešto i bolje dobiti, vjerojatno i vašu ruku u petak na ovom glasovanju. Hvala lijepo. U ime Vlade Republike Hrvatske ministar Tomislav Ivić. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Gospodine Kajin, nemojte vrijeđati ove ljude u kolicima i one gore koji sjede insinuirajući rekli ste tko je osnivao braniteljske udruge, tko je postavljao predsjednike itd., insinuirajući vjerojatno da je to radio HDZ. Naravno da nije. Ovi ljudi su znali obraniti i stvoriti ovu državu, naravno da znaju i koji su njihovi u krajnjoj liniji interesi. Pored čitavog niza netočnosti koje ste iznijeli samo ću neke ovdje prokomentirati. Širila se kažete lepeza prava kroz izmjene zakona. Bilo je nekoliko izmjena zakona, ali nisu se širila prava, uglavnom je bilo riječi o tehničkim izmjenama zakona poput zadnjeg kada se usklađivao sa Zakonom o upravnom postupku itd. pa poput toga da je ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo onu odredbu o pravu prvenstva pod jednakim uvjetima za djecu prilikom upisa na fakultete. Isto tako tvrdite zašto se neki nisu bunili kada su linearno smanjene mirovine. Točno je, linearno su smanjene mirovine po posebnim propisima, ali zaboravljate jednu ključnu činjenicu, da su hrvatski branitelji u udrugama ili izvan udruga uvijek imali poseban osjećaj za probleme države i da i ta odluka koja je donesena je donesena u dogovoru i suglasju sa udrugama iz Domovinskog rata. A kada pričate o gospodarskoj situaciji i o tome da je ova Vlada producirala 140 tisuća nezaposlenih u dvije godine zaboravljate jednu ključnu činjenicu, da je u svijetu bila globalna ekonomska kriza i recesija koja je rezultirala ukidanjem milijuna i milijuna radnih mjesta i da to nije ni po čemu bila hrvatska specifičnost nego dapače, da je Hrvatska dijelila sudbinu cijelog svijeta. I zaboravljate jednu činjenicu, da je Hrvatska hrvatska Vlada u protekle dvije godine sama se suočavala sa tom ekonomskom krizom i njenim posljedicama i da nije poput Grčke, poput Irske, poput Portugala i Španjolske grabila u kasu Europske komisije, dapače i da Europa sigurno ne bi završila pregovore i praktički dala dala zeleno svjetlo da Hrvatska postane punopravna članica Europske unije 1. srpnja 2013. godine, zemlji koja je po vaši navodima u katastrofičnom stanju i korak do ponora. Hvala lijepo. Hvala. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. onim recimo Istrijanima ili Riječanima ili Zadranima koji su te prostore integrirali u teritorijalni korpus hrvatskoga naroda. Ali kada mi gospodine ministre govorite o netočnostima, pazite 140 tisuća izgubljenih radnih mjesta, vaša ministrica financija svaki mjesec ovu zemlju zadužuje cca za 2,5 milijarde kuna da bi mogla uredno servisirati javnu potrošnju. Ove godine zemlja treba vratiti 15,25 milijardi eura zajmova. I da li, sad neću govoriti o patetici, netko ovdje u ovoj sabornici ili pred hrvatskom javnošću misli da ćemo i sutradan moći na isti način ponašati se kao i do sada.

podarila ekipa HDZ-a koji je u ovom trenutku na gospodina ministra nego je govorio o istrijanskim partizanima i o nekakvim svojim insinuacijama koje zasigurno nije ministar ni spomenuo. Stoga ja tražim da se on opomene kako više to ne bi činio. Drugo, htio bih mu samo reći da su branitelji uvijek prvi koji su svjesni svojega odnosa prema domovini Hrvatskoj, tako su bili i u smanjenju od deset posto njihovih primanja u onom vremenu kada je to nalagala situacija sa državnim proračunom. znam ako se budu dizale te tablice nekorektno, onda ću morati doista poduzimati neke vrlo nježne zapravo mjere jer one nemaju nikakvih posljedica. Ali ću ih svakako primijeniti. Izvolite imate povredu Poslovnika gospodin Damir Kajin. U čemu je povreda Poslovnika?/... vi nešto

smatrate da je povrijeđen, pa vam kumulativno izričem opomenu zbog takvog ponašanja. što se tiče gospodina Đakića on je isto pozvao se na Poslovnik i ispravio. Molim dalje imamo ispravak netočnog navoda gospodin Silvano Hrelja. Izvolite. Ispravljam netočni navod gospodina ministra da je država smanjila prava branitelja. To nije točno. Ona je oduzela 10% mirovine branitelja i kategorija umirovljenika po posebnim zakonima koji primaju više od 3 i pol tisuće kuna. Da je to tako tvrdim zbog toga što građani nisu dobili rješenje i ne mogu se žaliti na taj čin države. Hvala. U 11,11 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta prema našem Poslovniku. Idemo dalje. Na redu je klub HNS-a, HSU-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Danas četvrti put pred kamerama, što znači pred hrvatskom javnošću raspravljamo o ovoj temi promjene Ustava. Dakle, dizanje prava branitelja na razinu ustavnog dokumenta, odnosno Ustavnog zakona. Na odboru pred kamerama i danas treći put pred kamerama u sabornici. u sabornici. Nema pretpostavljam nikog u HDZ-u, a sigurno nikog među HDZ-ovim zastupnicima koji nije u potpunosti svjestan i ne zna da je za promjenu Ustava potrebno 2/3 glasova u Parlamentu. Za puno manje stvari – zakone, pojedine odluke predstavnici kluba HDZ-a dolaze tražiti potporu opozicijskih zastupnika, dogovarati se, pokušat dobit potporu za neku odluku. Za ovu promjenu Ustava koja svi znaju treba dvije trećine HDZ ne da nikad nije ni pokušao niti tražio potporu opozicijskih stranaka u dogovorima. Ne ovo produciranje pred kamerama, nego u dogovorima kao što inače traži nego je i maksimalno u svakoj raspravi pokušao antagonizirati opoziciju lažno objeđujući različite stvari nevjerojatno je tu govoreći kako bi osigurao da nikako neće biti dvije trećine za promjenu ovog, za promjenu Ustava u skladu sa ovim prijedlogom. Ali istovremeno 4 puta organizirao ovu vrstu produkcije pred kamerama i javnošću. Sa inicijativom za promjenom Ustava kao što sam rekla već uz sve one prethodne tri rasprave, pa neću sve to ponavljati u ime kluba HNS-a i HSU-a ne mijenja se razina ili opseg prava hrvatskih branitelja već se mijenja razina zaštite njihovih prava. Za to ne postoji utemeljenje. Jedina grupacija prema kojoj je na ustavnoj razini izvršena pozitivna diskriminacija u Hrvatskoj su nacionalne manjine. Zašto su nacionalne manjine? Polazeći od pretpostavke da pozitivna diskriminacija dovodi grupaciju koja je tradicionalno diskriminirana postepeno u jednakopravni položaj zato se radi pozitivna diskriminacija i u Hrvatskoj i bilo gdje na svijetu. I sama činjenica da postoji na toj razini Ustavnog zakona zagarantirana prava nacionalnih manjina govori o tome da je hrvatska politika, Hrvatski sabor i hrvatsko društvo odlučilo eliminirati diskriminaciju po etničkom temelju i zbog toga ima ovaj element pozitivne diskriminacije. Ni jedna druga grupacija u Hrvatskoj se pretpostavlja nije kao grupacija diskriminirana, pa onda ni invalidi, ni žene, ni mladi, ni djeca, ni umirovljenici, ni svi ostali i zato su svi pred Ustavom i zakonom jednaki i bez toga nema države. I svatko tko tvrdi da je moguće da budu nejednaki, a naravno da su po pameti, po obrazovanju, po spolu, po masu, masu stvari svaki čovjek je jedinstven i neponovljiv i nisu jednaki u smislu neponovljive osobnosti. Ali u smislu građanskih prava i u smislu onoga što definiraju Ustav i zakoni moraju biti jednaki jer bez toga nema države. Sugerirano je u jednom istupu za ovom govornicom danas da na neki način bi promjena ili podrška ovoj promjeni Ustava moglo biti pitanje patriotizma. Smatram da je u jednoj funkcionirajućoj državi za ljude koji u bilo kojoj formi sudjeluju u obnašanju vlasti bilo na vlasti naravno, jer je u tom slučaju odgovornost na njihovoj strani ali u svakom obliku, da je prvo pitanje patriotizma za javne službenike, a ovdje ne mislim doslovno, nego pod javnim službenicima mislim ljude koji su izabrani na izborima, dakle koji služe i trebali bi služiti javnosti, prvo pitanje patriotizma na javnim funkcijama je ne krasti, to je prvo pitanje patriotizma, i tako dokazujete patriotizam ne krasti prije toga uopće nema razgovora. Da nije bilo toliko korupcije svi bi u ovoj zemlji, pa i branitelji imali više, i ekonomski bi ova zemlja stajala bolje. Da danas se ne razotkrivaju slučajevi koji su cijelo vrijeme pred očima javnosti na sudovima, procesuiraju ljudi koji su vršili vlast, uključujući i bili premijeri od HDZ-a, koji su osumnjičeni za vrlo ozbiljna djela, da li će to stvarno biti tako i to će se pokazati na sudu, ali svakako osumnjičeni za vrlo ozbiljna djela, a novaca je nestalo. To je nedvojbeno. Ono što sud ustanovljava ne da li je novaca nestalo, nego tko je za to osobno odgovoran, ali novaca je svakako nestalo. To je kolegice i kolege pitanje patriotizma ne krasti, a dalje ćemo razgovarati o svemu ostalome. Ako se ne krade i suzbije korupcija, onda možemo govoriti o tome da ljudi imaju mogućnosti raditi, da imaju mogućnost realizirati svoja prava. ova promjena Ustava naravno jeste prijedlog Vlade, budući da svaka udruga, pojedinac ili bilo tko može sugerirati različite promjene zakona i Ustava, ali ne može inicirati, prema tome tko god je sugerirao dobro je sugerirao, očito su neke udruge braniteljske za ovu promjenu Ustava, kao što su neke druge braniteljske udruge protiv ove promjene Ustava, i nemojmo se s time igrati ni zavaravati, kao i obično neki su za, neki prijedlog, a neki protiv, pa je tako i u ovom slučaju, ali oni to istina ne predlažu ovo, ne predlažu ovo u Hrvatskom saboru i ne predlažu ovu nejednakost i pravljenje ove vrste ustavne razlike i nejednakosti građana pred Ustavom u Hrvatskom saboru. To slažem se predlaže Vlada, to podržava HDZ koji pritom naravno je potpuno svjestan da nije osigurao dvotrećinsku većinu, ali da im ovo četvrti puta zaredom daje priliku da nekoliko mjeseci pred izbore sa nečim što im je potpuno jasno niti su se potrudili da prođe, neće proći, daje priliku da se produciraju sa jednom temom na kojoj misle dobiti jedan dio svog biračkog tijela pred hrvatskom javnošću i pred kamerama. Budući da za to ne postoji nikakva mogućnost da se poslovnički ili nekako drukčije ograniči, onda mi u klubu HNS-a, HSU-a predlažemo obzirom da smo donijeli upravo zbog članstva u Europskoj uniji i novi zakon, odnosno izmjene i dopune Zakona o financiranju političkih kampanja, da se ove rasprave i troškovi vezani za ove rasprave koje su vođene u Saboru sa potpunom sviješću da od toga neće biti ništa, i prema tome su samo predizborna kampanja, podastru Državnom izbornom povjerenstvu na uvid jer je Državno izborno povjerenstvo nadležno za kontrolu financiranja političkih kampanja, pa i onda kad se one vode ovdje u sabornici. A vašu kolegice i kolege predizbornu kampanju HNS i HSU neće podržati. Prvo je ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo u nekoliko netočnosti koje je kolegica Pusić izrekla, ja ću ispraviti samo nešto, a to je da traženje potpore je samo pred kamerama, da ga nije bilo u klubovima oporbenih stranaka ja ću vam opovrći, i osobno sam tražio od gospodina Linića Tom Kaćinari, Đuro Glogoški, Ivan Pšenica kao predlagači tražili su od kluba SDP-a, tražili su i vas ali nisu vas našli, da date potporu ovoj inicijativi koja zasigurno je definirana kao zaključci braniteljske populacije. I evo pogledajte ih, imaju zabilježeno točno kakve su odgovore dobili. Tražili su pismeno očitovanje od vaših klubova, pa nisu ga dobili. I zašto govorimo o patriotizmu kad o njemu nije bilo riječi, nego smo govorili samo o tome da bi zaštita hrvatskih branitelja, u daljnjem slijedu bila ugled i svih hrvatskih branitelja i da bi kroz ustavnu normu zasigurno prekinuli sa politizacijom braniteljske populacije. Kad sam govorio ja o tome da nismo svi jednaki, još ću ponoviti jedanput, zasigurno kao braniteljska populacija jednaki smo pred Ustavom i zakonom, ali nismo jednaki po učešću u Domovinskom ratu i nismo svi jednako branili domovinu Hrvatsku, niti smo ju takvu željeli.

netočno tvrdite da HDZ i ova Vlada i ovi branitelji ovdje nisu tražili ničiju potporu. Kolegice Pusić vama to možda nije jasno, ali domoljublje i ljubav prema domovini ne znači da bismo trebali nekoga moliti da se da potpora poštovanju ovih branitelja, pa valjda svi u srcu imamo toliko i domoljublja i ljubavi za ovu domovinu i poštovanja prema hrvatskim braniteljima, bilo bi sramotno da netko kleči ispred vas i traži potporu po ovom pitanju. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Niko Rebić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa na tragu, kolega Đakić je govorio dakle uvažena kolegica Pusić rekli ste da HDZ nikad nije pokuša pozvati oporbu na dogovor, ali sve s ciljem da za ovaj zakon je potrebna dvotrećinska većina i da se to ne bi dogodilo. Pa možemo čuti ovdje i u Saboru i u ime kluba, ali i u medijima dakle HDZ kroz cijelo vrijeme nastoji osigurati potporu dvotrećinsku za donošenje ovoga zakona, a ono što me posebno čudi je da nam smeta, iako znam da volite kamere, da vam smeta da se po četvrti put u ovom zakonu govori pred televizijskim kamerama i da je nazočna javnost. Prije će biti da vam

Pa evo ja ispravljam netočan navod gospođe Pusić koja je rekla da HDZ nije tražio konsenzus oko ovog, ili dogovor oko ovog glasovanja. svi HDZ-ovi dužnosnici na čelu s predsjednicom Vlade traže konsenzus cijelo vrijeme, ali morate znati da je gospodin Milanović čelnik SDP-a pola sata nakon prijedloga Vlade, odnosno branitelja, izjavio da Ustav nije cijena benzina koja se mijenja svakog ponedjeljka. Dakle, u samom startu ste zacementirali vaš stav i bili ste u samom startu protiv. Ja vjerujem da ne treba ostati ukopan u vlastite pozicije i da još uvijek ima prostora za dogovor jer po ovome što vi kažete gospođo Pusić imputirate da mi ustvari ne želimo da prođe ova izmjena Ustava. Mislim da to nije točno i vjerujem da do petka ima vremena da se stavovi usuglase. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vidite gospođo Pusić, uvažena kolegice Pusić, napravili ste dva vrlo važna po meni, odnosno izrekli ste dvije važne pogreške. Prvo, kazali ste kako je jedino mjerilo podizanja nečega na ustavnu razinu pitanje zaštite prava. Zašto bi to bilo jedino mjerilo? Zašto ne bi bilo pitanje i priznanja nečega podizanjem na ustavnu razinu? Broj jedan. A broj dva, … /Upadica se ne razumije./… Dobro nije medicina, ali je ovo logika sad što ću reći, poslušajte. Kazali ste kako radimo nešto što znamo da neće proći. Pazite, ako mi znamo da to nešto neće proći vi nas prevarite pa nek' prođe, glasujte za. I druga stvar, mi ne mislimo da smo mi ekskluzivni zaštitnici i predstavnici branitelja. Iskreno, ja to ne mislim za sebe. Ja mislim da su svi zastupnici ovdje dužni se postaviti u tu poziciju. Prema tome, uostalom zašto bi tražio bilo koga da glasuje za nešto što je

da su na ovim prostorima tradicionalno manjine diskriminirane. Dakle, to nije točno. Manjine su na ovim prostorima zaštićene Ustavom i Ustavnim zakonom i u bivšoj državi, i od početka nove, samostalne države i ta je teza vrlo opasna jer je upravo s tezom ugroženosti srpske nacionalne manjine izvršena agresija JNA sa velikosrpskom potporom na Hrvatsku sa tezom ugroženosti srpske nacionalne manjine. I treba se itekako čuvati takvih kvalifikacija. A upravo je gospođo Pusić, vi ste toga svjesni, oporba inzistirala kod zadnjih izmjena Ustava da se mnoga pitanja koja uopće nisu ustavna materija stave u Ustav upravo zato da bi im se zagarantirala potrebna dvotrećinska većina. Dakle, ovo jest materija koja to zaslužuje i ovo su apsurdne teze o tome da se predlaže nešto što ne želimo da se proda, vrlo lako vam vam je to osujetiti na način da jednostavno glasate za ove ustavne promjene i da one prođu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispravit ću netočan navod HDZ je četiri puta organizirao ovu vrstu produkcije. Sramotno je kolegice Pusić što nazočnost branitelja držite predstavom i izgovarate jednostavno rečeno laž, da je to organizirao HDZ. Prijedlog je bio braniteljskih udruga, dakle onih koji su najzaslužniji za hrvatsku samostalnost, za slobodnu Hrvatsku u Europi, Hrvatsku za sve građane, a ne za elitu. Onog sa cijenom benzina, elitnog predsjednika, danas ponovno nema ovdje u sabornici i on vjerojatno negdje poručuje SDP – stižem državo poklekni! Dakle, vi se obratite svom kolegi, a ono zašto se netko vama nije obratio ima onih koji su očito shvatili da se nema smisla nekome obraćati zbog ranije izrečenih stavova. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo i ja sam primijetio ovaj netočan navod da HDZ nije pokušao ni tražio potporu oporbe, ali ja sam primijetio još da je kolegica Pusić rekla kako bi lažno optuživao. Nema nikakvog lažnog optuživanja nego se govori istina. A istina boli. A istina je sljedeća, da je u mandatu koalcijske vlasti invalidske mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida smanjene sa 8% do 20%, ukinuto je pravo na poseban doplatak u visini 50% osobne invalidnine za hrvatske ratne vojne invalide, nezakonito su provedeni postupci poništavanja

MMMP. I dakle ne pristajanje, ne kupovanje osobnih automobila, a danas ih je oko 600. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Andrija Hebrang, ispravak. Hvala lijepo. Kolegica Pusić je netočno citiram rekla "HDZ je svjestan da nije osigurao dvotrećinsku većinu." Kolegice Pusić mi se nadamo da jesmo osigurali i da ćete se predomisliti do petka i da ćete ispraviti svoje povijesne pogreške u ovom Saboru kada ste izašli iz sabornice dok smo izglasavali odcjepljenje i razdruživanje od Jugoslavije, kada ste glasovali za ukidanje Dana državnosti, kada ste izmjenom Ustava ukinuli i naziv Hrvatski državni Sabor, kada ste glasovali protiv arbitraže sa Slovenijom, kada ste tražili referendum za NATO i sve ostalo što ste zajedno sa svojim lijevim kolegama napravili, ovo vam je lijepa prilika da ispravite i da pokažete da ste nakon 20 godina zavoljeli Hrvatsku. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospođa Suzana Bilić Vardić. Povreda Poslovnika, gospođa Pusić. Izvolite. Mislim da je protiv svih članaka Poslovnika lagati, kolega Hebrang, u Hrvatskom saboru, a možete provjeriti glasanje o arbitražnom sporazumu pa ćete vidjeti da ovo što ste izrekli je laž. Nismo glasali protiv arbitražnog sporazuma, upravo obrnuto. Omogućili smo, jer smo smatrali to interesom Hrvatske, da to prođe. I tehnički je nemoguće povrijediti sve članke Poslovnika pa to baš i nije neki argument, pozvat se na sve, svak može onda. Znači, povrijeđeni su svi članci i onda ne mora uopće nijednoga spominjati premda Poslovnik traži da se spomene koji je članak povrijeđen. Povreda Poslovnika, gospodin Andrija Hebrang. Gospodine predsjedniče pozivam se samo na članak 209. koji je prekršila i protiv kojeg je govorila gospođa Pusić. Ja nisam rekao da ste svi bili protiv arbitražnog sporazuma, nego dio vaše ljevice, mislio sam na predsjednika današnjeg Josipovića. (HDZ)** Gospođa zastupnica Suzana Bilić VArdić ima također ispravak netočnog navoda. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo PUsić, netočna je vaša mantra koju ovdje uporno ponavljate, a to je ovaj prijedlog ovaj prijedlog promjene Ustava izaziva nejednakost građana pred Ustavom jer znate da to nije točno. Ovim prijedlogom traži se pravna sigurnost za branitelje i članove njihovih obitelji. Kolegice Pusić inače je teško govoriti o domoljublju, a taj osjećaj ne imati i ne poznavati. I nije ovo predizborna kampanja, ovdje nije pitanje tko je za ovaj zakon, nego je pravo pitanje tko je protiv. I vi dajte odgovor na to samo još niste rekli zbog čega. Nadam se da će građani i branitelji shvatiti.

kolegice Pusić. A kao prvo treba reći da je netočno da je ovo dio predizborne kampanje HDZ-a. HDZ nije počeo sa predizbornom kampanjom za razliku od HNS-a. A drugo, optužba za kriminal i slične stvari, vjerojatno kolegica Pusić crpi iz galerije likova HNS-a koji su povezani s krađom i zlouporabom prije svega svog predsjednika koji je kao ministar namjestio svojim firmama posao za 400 milijuna kuna, dvostruki ugovori, Vukovar, čudan nestanak garaža poslovnih prostora Cres, 10 milijuna aneks ugovora za obnovu. Dakle, čitav niz stvari koje su obogatile HNS i obogatile jasno pogled i zahvalu na na ovu državu kolegici PUsić i vjerojatno zahvalnost braniteljima koji kada su oslobodili ovu zemlju nisu znali da će carevati HNS ovdje. **Bebić,

nadam se da ću uspjeti ispraviti netočan navod jer kolegica PUsić je počela dijeliti ocjene, vidim ona je profesorica pa zna to vidim da dijeli ocjene. Pa upravo zbog toga kolegice Pusić vi ste počeli politizirati ovu temu jer ste na samom početku izrekli rečenicu, nisu se potrudili da to prođe. Pa nismo ni smatrali da se treba potruditi za takvo nešto. Dakle, kolegice Pusić potruditi se za ovu inicijativu. Pa što smo se imali potruditi? Predsjednik SDP-a i vaš koalicijski partner je odmah, odmah rekao i izrekao svoj stav uspoređujući promjenu Ustava s promjenom cijene benzina. Pa valjda zato kolegice PUsić ni cijelo vrijeme ove rasprave nema predsjednika Odbora za ratne veterane gospodina Ante Kotromanovića, hrvatskog branitelja, člana SDP-a njega nema na ovoj raspravi. Pa jeste se zapitali zašto? Pa vjerojatno što je gospodin Milanović to zabranio. Hvala. S time smo završili ispravke. A sada za riječ se javio ministar gospodin Tomislav Ivić. Izvolite.

Dovoljno je samo podsjetiti što je Vlada Republike Hrvatske ili HDZ koji je bio okosnica te vlade učinio za hrvatske branitelje u proteklih 7,5 godina. Djela bolje govore od bilo koje riječi. Podsjetit ću samo na neke od Zakona o pravima hrvatskih hrvatskih branitelja koji je rekao bih na sustavniji i bolji način rješavao problematiku prisutnu braniteljsku populacije za koju naravno gospođa Pusić ni tada nije glasovala jer je napustila sabornicu, Fonda hrvatskih branitelja, najjačeg fonda u državi koji je sada negdje blizu 2 milijarde kuna, pa do Fonda za stipendiranje djece hrvatskih branitelja za koji je u proteklih nekoliko godina izdvojeno iz dobiti Fonda hrvatskih branitelja 250 milijuna kuna i dodijeljeno 41 tisuća stipendija za redovno školovanje srednjoškolcima i studentima djeci hrvatskih branitelja naravno, pa do Zaklade hrvatskih branitelja, pa do Sporazuma o rješavanju problematike pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, pa do programa zapošljavanja hrvatskih branitelja koji je u proteklih nekoliko godina uloženo također 250 milijuna kuna, kroz koji je preko 15 tisuća hrvatskih branitelja našlo svoje zaposlenje i čitavog niza drugih programa. Dakle, nama ovakva promidžba uistinu nije potrebna i nisu hrvatski branitelji naivni i malodobni da ne razlikuju one koji rade u njihovom interesu i one koji za njihove interese nemaju ni sluha ni potrebe. A i kada govorite o nekim udrugama koje su naravno protiv toga da ovaj zakon postane ustavni zakon, bilo bi u redu da ih navedete. Ovdje su gotovo sve udruge koje su registrirane na državnoj razini dakle njih 42 koje su bile i prošli puta i sada i daju jasnu potporu. Uostalom ta inicijativa je krenula upravo od njih da ovaj zakon postane ustavni zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje sa raspravom. U ime kluba SAP-a gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa. Srdačno pozdravljam hrvatske branitelje Domovinskog rata i molim da svoju pažnju usmjere jer se ovdje radi o ustavnoj materiji, o sustavu vrijednosti za koje su se opredijelili stvarajući Hrvatsku državu. Borili su se za samostalnost i demokratsku državu i u tome su uspjeli i SDP će biti vječno zahvalna na tome. Znamo cijeniti vašu žrtvu i uvijek ćemo biti pošteni i korektni u ostvarivanju vaših prava. Fer i pošten odnos nije sporan, borit ćemo se za njega u cijelom hrvatskom društvu i u Hrvatskom saboru. ali kolegice i kolege riječ je o ustavnoj materiji, riječ je da Ustav RH u izvorišnim osnovama već se poziva da sloboda izborima odlučeno izraženu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, da Republika Hrvatska se oblikuje i razvija kao suverena, demokratska država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost i slobode i prava čovjeka i državljanina, dakle u Izvorišnim osnovama. U članku 1. Ustava Republike Hrvatske, a to je temelj našeg uređenja i naših odnosa, vlast proizlazi iz naroda, pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana. U članku 3. Ustava kolegice i kolege, sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i vladavina prava temelji su na temelju čega se tumači Ustav Republike Hrvatske. Dakle, tu ne možemo voditi da tako kažem predizbornu raspravu. To su temelji hrvatskog društva. Dakle, klub SDP-a vjeruje, čvrsto je uvjeren u to da je cijela braniteljska populacija demokratski raspoložena, demokratična i da zna cijeniti vrijednosti demokracije i Ustava Republike Hrvatske. Drugo što želimo naglasiti, da smo uvjereni jer to pokazuju 20 godina, da su da su branitelji iz Domovinskog rata utkani, integrirani u hrvatsko društvo i da čine njegov nerazdvojni dio, dio, da su solidarni i da nose sve terete društva zajedno sa građanima Republike Hrvatske. Ne žele, niti su dosad pokazivali, a to kolege iz HDZ-a pokušavaju navesti, da su bili i da će ostati solidarni sa građanima Republike Hrvatske i mi u to vjerujemo. Drugo, klub SDP-a vjeruje u budućnost, demokratsku budućnost Hrvatske države, u demokratsku budućnost hrvatskog društva, vjeruje u buduće generacije hrvatskih državljana da će znati čuvati i sačuvati sve vrijednosti Domovinskog rata, a u tim vrijednostima je čuvanje i položaja i brige i prava hrvatskih branitelja. Ako sumnjamo u to onda nismo dobro napravili. Nismo dobro napravili. Još jedanput ću se pozvati na Ustav. U Ustavu kaže da je Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana. To je temelj naših odnosa. Uspoređivanje nije potrebno ni za hrvatske branitelje ni za nas, nije produktivno hrvatskih branitelja sa nacionalnim manjinama u našem društvu. Demokratski standard je da se kolektivna odnosno manjinska prava štite pozitivnom diskriminacijom, to je demokratski standard. Vrlo važno je to napomenuti jer da kažemo svijetu da razumijemo o čemu se radi. Razumijemo o čemu se radi. Kad je riječ o prijedlogu HDZ-a za promjenu odnosno donošenje zakona, i podizanju da tako kažem zaštite prava branitelja na ustavnu razinu radi javnosti to znači ovo. Prema članku 83. Ustava Republike Hrvatske stavak 2. kaže zakone kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode. Koga, građana Republike Hrvatske. Dakle, zakoni kojima se razrađuju temeljna prava i ustavne slobode građana Republike Hrvatske donose se sa 77 ruku u Hrvatskom saboru. Dakle, temeljna prava i temeljne slobode građana Republike Hrvatske utvrđuju se sa 77 ruku u Hrvatskom saboru. HDZ predlaže da prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji budu zaštićena sa 101 glasom u Hrvatskom saboru. Je li to može da tako kažem biti prijedlog onih koji se zalažu za ravnopravnost građana u Republici Hrvatskoj, koji kažu da su svi građani, a to Ustav kaže, jednaki i ravnopravni pred zakonom. Je li povjerenje u buduće generacije Hrvata i hrvatskih državljana i hrvatskih građana ili nepovjerenje toliko da moramo raditi razliku među građanima Republike Hrvatske. Ja sam uvjeren i klub SDP-a i Socijal-demokratska partija je uvjerena da Hrvatska ima demokratsku budućnost, da hrvatsko društvo ima demokratsku budućnost na načelima ravnopravnosti i jednakosti hrvatskih ljudi i svih građana Republike Hrvatske. Bez takvih stavova, ako netko želi reći da to nisu vrijedni stavovi, mogu razumjeti da je prijedlog Hrvatske demokratske zajednice zaista zasnovan samo na predizbornom vremenu. Zbog toga ostajemo kod ocjene da je za hrvatske branitelje neosporno voditi brigu da se hrvatsko društvo razvija, da se podiže standard hrvatskih građana u kojem će i hrvatski branitelji rasti skupa sa tim građanima, koji će biti potpuno integrirani u hrvatsko društvo, u hrvatski narod, gdje će rasti zadovoljstvo što su stvorili Hrvatsku državu i da ta država donosi blagostanje svim svojim građanima. Zvuči patetično, ali to moram reći. Hrvatski građani sasvim dobro znaju i hrvatski branitelji to dobro rade, trpe i vesele se sa ostalim građanima kad Hrvatskoj ide dobro, tuguju kad Hrvatskoj ide loše, a oni sami znaju koliko ide dobro, a koliko ide loše. Dakle, čuvajući vrijednosti Ustava za koje smo se svi ovdje zakletvom izjasnili da ćemo ih čuvati demokratske vrijednosti, demokratske standarde o ravnopravnosti građana klub SDP-a na žalost bez konzultacije prije, ali to se moglo zaključiti da nismo konzultirani neće moći poduprijeti prijedlog zakona. **Bebić, Gospođe i gospodo zastupnici, imamo 10 ispravaka a prije toga vas obavještavam da ćemo pokušati u 12,00 sati ili iza 12,00 sati odmah dopuniti dnevni red ovog zasjedanja pa vas molimo i klubove molim da osiguraju zastupnike radi glasovanja, a sada ćemo ići po redu oko ispravaka netočnih navoda. Naravno molim da se ispravljaju netočni navodi, a ne rasprave. Prvo za sve naravno koji će sudjelovati prvo je gospođa zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa evo uvaženi kolega Leko, moram ispraviti ovaj vaš i citat kad se obraćate braniteljima i kažete znamo cijeniti vašu žrtvu. Ja smatram da je to naprosto netočno, jer kako onda, kako si mogu objasniti ja i Hrvatska i branitelji 2001. godinu kad ste odmah pokazali svoju domoljubnost i prvo ste otpustili 10000 djelatnika policije i vojske, a više od dvije trećine tih zaposlenika je upravo bilo branitelja sa prve crte obrane Hrvatske. Pa kako onda da smatram da je ova vaša tvrdnja točna **Bebić, Luka (HDZ)** Povreda Poslovnika zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ja sam uvjeren u to da vi znate da se moji osjećaji ne mogu ispraviti. Pa kolegica zastupnica ispravlja šta ja osjećam. Pa dajte poduzmite neku barem ljudsku gestu i zaštitite saborskog zastupnika koji može iznijeti svoj osjećaj ili svoj stav. Hvala.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa u nizu netočnosti ispravit ću samo ono što je zapravo najbitnije. Kada govorite da svim braniteljima garantirate i jamčite pošten i afirmativan odnos SDP-a kao što to kaže i vaš predsjednik onda ću vas podsjetiti jer zaboravljate da to apsolutno nije točno. To nije vaš stav, jer ste ga pokazali kada ste kako znamo u razdoblju vaše vladavine smanjili obiteljsku invalidninu za 20%. Hrvatskim najtežim sto postotnim invalidima do 60% umanjili njihova prava. Čak im onemogućili i toplice kao i pomagala. Da ste u tom svom naletu bijesa ili srdžbe zato što su vam stvorili državu Hrvatsku 4280 obespravili za koje je Upravni sud gospodine Leko vi kao pravni stručnjak bi trebali to znati dao poništenje vaših nepravednih rješenja i naknadu svim tim stradalnicima koja je iznosila od milijardu i pol kuna. Pa zar vam to nije dovoljan signal da ste radili protiv hrvatskih branitelja i zašto im danas obećavate lažno nekakvom patetikom da ste se možda konzultirali da bi možda i glasovali o tome.

U toj vječnosti postoji ona rupa od četiri godine koalicijske vlasti kada ste bili na vlasti gdje su učinjene sve ove stvari o kojima je kolega Đakić govorio. Lijepo je i to da ste vi nas poučili kolega Leko o Ustavu itd. Ali kako naši branitelji imaju neugodna iskustva i loše pamćenje u tom smislu i predlažem ovaj Zakon, a u ime one vječnosti o kojoj ste govorili podržite dakle ovaj zakon. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika gospodin Josip Leko. Izvolite. Poslovnika Hrvatskog sabora: "Zastupnik može ispraviti netočan navod o iznesenim činjenicama", a ni kolega Đakić ni kolega Milinković ne govori o činjenicama. Oni samo verbalizmom u nedostatku argumenata pokušavaju eliminirati moja stajališta. To naravno možete dozvoliti, ali to nije u skladu sa Poslovnikom. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Dakle, tvrdnja ako vi nešto tvrdite, a drugi zastupnik tvrdi nešto suprotno onda je to ispravak netočnog navoda kako smo ga mi shvatili u Hrvatskom saboru bez obzira što je to vrlo rastegljivo zapravo u praksi. Imamo i povredu Poslovnika gospodin Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, pa naravno da je povrijeđen Poslovnik u članku 209. kada kolega Leko one one činjenice koje sam iznio trebao bih sad ponoviti. Zar vam nije dovoljno činjenica da vaša teza o tome da ste vi za hrvatske branitelje i da im odajete dužno poštovanje pada u vodu sa svim ovim obespravljenima koje sam vam nabrojao.

Zakon prijedlog Hrvatske demokratske zajednice. To nije točno. Kolega, ovaj zakonski prijedlog je prijedlog Udruga hrvatskih branitelja, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, hrvatskih branitelja, a Hrvatska demokratska zajednica, zastupnici Hrvatske demokratske zajednice samo jasno i glasno stoje uz hrvatske branitelje kao što su stajali od početka Domovinskog rata do dana današnjeg. Stoje i danas i stajat će u buduće. SDP-ov stav smo čuli na kraju vašeg izlaganja. Vi niste za hrvatske branitelje. Vi niste za ovaj prijedlog, o zakonu da uđe kao Ustavni zakon. Niste bili za hrvatske branitelje, stradalnike Domovinskog rata ni one četiri godine kad ste bili na vlasti i ne ponovilo se da slučajno dođete na vlast, pa da vidimo kako bi se onda postavili prema hrvatskim braniteljima i prema stradalnicima iz Domovinskog rata. Ma, koncentrirajmo se na ispravak navoda, a ne mišljenja i političkih stavova iz prošlosti i sadašnjosti itd. sačuvati neku formu ispravka netočnog navoda, da se kaže evo ispravljam, vi ste rekli to i to ja ispravljam to, i ja kažem da je to nije tako, nego ovako. **Bebić, Luka (HDZ)** Gospodin Josip Leko, i po treći put povreda Poslovnika. Hrvatskom saboru može biti samo onaj koji je utvrđen u Poslovniku.

izborima, odnosno da je ovo jedna predizborna kampanja. Nikako nije jasno zašto mislite da HDZ računa na glasova branitelja, a vi u SPD-u ne računate. Mislim da je to jedna žalosna konstatacija. Ne bih u drugo ulazio, mogao bih još ispraviti, međutim mislim da je ovo najbolja prilika da vi pokažete hrvatskoj javnosti i braniteljima da ste uz njih bar jednako koliko i HDZ, a budući nam treba dvotrećinska većina podržite ovaj zakon i zaštitimo hrvatske branitelje i Ustavom, jer mislim da su to zaslužili, a mislim da su i prava pomalo nagrižena. Hvala. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Leko je netočno rekao, a moje kolege su već neke i ispravile, da je ovo prijedlog HDZ-a i da je predizborna, dio predizborne kampanje. Kolega Leko, ponovit ću i ovo što je rekao kolega Huška, ovo nije prijedlog Hrvatske demokratske zajednice ovo je prijedlog branitelja, pa me tim više čudi kolega Leko kad SDP izražava zahvalu braniteljima, zašto branitelje dijelite na stranke. Nisu se ni '90. dijelili, ne treba ih ni sada dijeliti. Ovdje su branitelji, ovo su predložili branitelji koji mogu biti u različitim strankama, koji ne moraju uopće biti članovi stranaka. I ovo nije zbog HDZ-a, ni zbog drugih stranaka, ovo je zbog interesa i zaštite prava branitelja i članova njihovih obitelji, da im se ne dogodi kolega Leko ono kako se SDP zahvaljivao braniteljima u razdoblju 2000. do 2003. Koncentrirajmo se na ispravak. Pa ima riječ gospodin Josip Salapić za ispravak. **Salapić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče hvala, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih ispravio netočan navod gospodina Leke koji je rekao da se HDZ, klub HDZ-a nije htio konzultirati sa oporbenim strankama oko ovoga prijedloga zakona, odnosno prijedloga izmjene Ustava. Gospodine Leko to nije točno. Na Odboru za Ustav ostali smo sami, upravo što vi SDP nije htio sudjelovati u radu Odbora za Ustav kad je došao ovaj prijedlog, a neki od vas imaju potpredsjednička mjesta i već mjesecima to javnost treba znati izbjegavate dolazak na odbore, izbjegavate rad u Saboru, a za to ste plaćeni, a za plaćene i prazne stolice niste zaslužili plaću. Na Odboru za Ustav niste rekli ni za, ni protiv ovoga, tako da nije točno, netočno je da se nismo htjeli konzultirati, mi se kao zastupnici konzultiramo na odborima, ovdje na sjednici Sabora, a mi smo jedva skupili kvorum da bismo uopće uvrstili ovaj zakonski prijedlog u saborsku proceduru. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. zapravo treba 102 glasa po Poslovniku, ali dobro, to su manje stvari. Ali drugo, tvrdim da je netočna kompletna rasprava, patetična rasprava kolege Leke o odnosu SDP-a prema hrvatskim braniteljima, jer da je tako kao što on kaže ne bi na svaki, kod svakog istupa čelnika SDP-a uz jednu pozitivnu rečenicu o braniteljima išle dvije negativne. Ako ih pohvale da su stvorili ovu državu branitelji, odmah će im nabiti na nos malobrojne zločine koje će jasno uveličati, zatim branitelje koji su na raznorazne načine došli do tog statusa i slično. Prema tome ili jeste ili niste, a ako jeste onda ipak radite usporedbu onog što je vrjednije u cijeloj priči, a ne ostalo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, ja vas lijepo molim, vjerujem da ste čuli šta je kolega Markovinović izgovorio, a ne mogu vjerovati da ste to dozvolili da kaže. Ne mogu vjerovati. Ispravljajući kvazi navod moj, on je optužio cijelu stranku da isporučuje i transformira hrvatske branitelje.

Možemo vjerovati, jer se stalno u ovoj sabornici kontinuirano zlouporabljuje institut ispravka netočnih navoda i povrede Poslovnika, jedino više-manje je replika nešto što možemo uglavnom prihvatiti. Inače je to stalno. I imamo još jedan ispravak gospodin zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle kolega Leko je ponovio jednu netočnost koja se danas kod oporbenih zastupnika i klubova ponavlja cijelo dopodne, da je prijedlog HDZ-a na predizbornim vremenima. Definitivno je činjenica i istina da je ovo prijedlog gospodina Pšenice i braniteljskih udruga, i kad bi se svi odnosili prema braniteljima i braniteljskim udrugama iz srca onako kao govorimo ovdje, onda ne bi trebali danas govoriti da nitko nije konzultirao i nitko nije pozvao na konsenzus, jer ako je istina da branitelje doživljavamo na takav način, onda nas nitko ne treba pozvati na konsenzus da im damo ono što oni žele. Naprosto, kolege i kolegice iz oporbenih klubova, hrvatski branitelji ne smiju u Hrvatskoj biti moneta za …/Govornik se ne razumije./… što vi konstantno radite. u ime predlagača, odnosno u ime Vlade gospodin Tomislav Ivić. Izvolite. Pa idemo onda na glasovanje oko dnevnog reda. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine Leko je rekao da će ukoliko se usvoje izmjene Ustava branitelji biti ravnopravniji od drugih. To gospodine Leko jednostavno nije niti točno, niti je istina. Po čemu će oni biti ravnopravniji od drugih? I sada sva ta prava postoje, ona se već godinama ostvaruju, riječ je o tome, i to treba jasno reći da je ovdje u pitanju samo mogući način izmjena Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Da neće biti više potrebna obična većina nego će biti potrebna dvotrećinska većina. To je suština ovoga. I ono što sam rekao u uvodnoj riječi, dakle kada su u pitanju ključne stvari u državi, a odnos prema hrvatskim braniteljima i prema stradalnicima Domovinskog rata je nesumnjivo jedna od ključnih stvari, da je potreban politički konsenzus, odnosno suglasje svih političkih opcija.